Откривам заседанието. Тази седмица в ръководството на заседанията ще участват Виктория Василева, Росица Кирова, Кристиан Вигенин и Атанас Атанасов. Моля да заемат местата си.

на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG на комплекти за тест за антиген

На свое заседание, проведено на 31 август 2021 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроекта за ратифициране на Тристранно споразумение

На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването, доктор Стойчо Кацаров, представители на Министерството на здравеопазването, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации.

принуди държавите членки да предприемат редица извънредни мерки, включително и активирането на спешна подкрепа в рамките на Европейския съюз. На 14 април 2020 г. в „Официалния вестник“ на Европейския съюз е публикуван Регламент (EС) 2020/521 на Съвета от 14 април 2020 г. за активиране на спешната подкрепа по Регламент

и за изменение на разпоредбите на посочения регламент предвид пандемията от СOVID-19. Този инструмент подпомага държавите членки за справяне в борбата с коронавируса, включително по отношение на осигуряване на ваксина срещу СOVID-19 за всички европейски граждани.

Европейската комисия е закупила комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 в рамките на Инструмента за спешна подкрепа и предостави за подпис договорите за дарение. В писмата е обърнато внимание, че подписът трябва да бъде положен под договорите за дарение при първа възможност без право на промени по тяхното съдържание. В изпълнение на горепосоченото договорите са подписани съответно на 24 март 2021 г. и на 26 март 2021 г.

Основание за ратифицирането на двата договора за дарение на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия е чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на С оглед на това, че двете приложения I към договорите за дарение съдържат специфична (чувствителна) информация, се предлага същите да не бъдат обнародвани в „Държавен вестник“ на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за международните договори на Република България. В хода на дискусията председателят на Комисията по здравеопазването доцент доктор Силви Кирилов информира народните представители, че в текстовете на разпоредбите на предлагания законопроект има няколко неточности от правно технически характер, които следва да бъдат отстранени при второ гласуване.

Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Договор за дарение SANTE/2020/C3/082-DC-BG

на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия, № 46-102-02-2, внесен от Министерския съвет на 5 август 2021 г.“. Благодаря. Благодаря Ви. Не е постъпил доклад на Комисията по конституционни и правни въпроси. Откривам дебата за изказвания.

за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на Република България от Европейската комисия, подписан на 24 март 2021 г. и на 26 март 2021 г.

България от Европейската комисия, подписан на 7 април 2021 г. и на 9 април 2021 г. Заключителни разпоредби Приложение I към Договора по чл. 1 (специфична/ чувствителна информация) и приложение I към Договора по чл. 2 (специфична/чувствителна информация) да не се обнародват в „Държавен вестник“. § 2. Законът влиза

Уважаема госпожо Председател, на основание чл. 80, ал. 2, изречение второ от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание правя следното предложение за правно- технически поправки: § 1 да стане чл. 3; наименованието на подразделението да се измени така: „Заключителна разпоредба“

№ 46-102-02-2, внесен от Министерския съвет на 5 август 2021 г. На свое заседание, проведено на 31 август 2021 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от „АстраЗенека“, между Република България, Кралство Бутан и „АстраЗенека“ и Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19,

На заседанието присъстваха министърът на здравеопазването, доктор Стойчо Кацаров, представители на Министерството на здравеопазването, съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентските организации. Преди представянето на мотивите председателят на Комисията по здравеопазването доцент доктор Силви Кирилов обърна внимание на факта, че в комплекта документи на споразуменията, предмет на разглеждания Законопроект, има приложена Декларация за липса на конфликт на интереси и зачитане поверителността по придобиване от Комисията от името на държавите членки на ваксини срещу COVID-19, като същевременно нито в придружителното писмо, нито в мотивите е посочено тази декларация следва ли да бъде подписана и съответно от кого. Във връзка с това той се обърна към вносителя да уточни как следва да се процедира с тази декларация от страна на Комисията по здравеопазването, съответно на Народното събрание, за да бъде спазена процедурата по разглеждането и гласуването на Законопроекта за ратифициране. В отговор на поставения въпрос доктор Кацаров уточни, че съгласно изискванията на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини (Advance Purchase Agreement), е необходимо да бъде подписана горепосочената декларация от всяко лице, което има достъп до съдържанието на споразуменията, които се ратифицират от Народното събрание. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министър Кацаров, който информира народните представители, че Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, e одобрено с Решение № 491 на Министерския съвет от 2020 г. и е ратифицирано със Закон за ратифициране на Споразумението, с което Европейската комисия се упълномощава да предлага на участващите държави членки и да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини (Advance Purchase Agreement) с техни производители с цел държавите членки да се снабдят с ваксини

„АстраЗенека“, предвижда в случай на излишък от дози ваксини, участващите държави членки да имат възможност да ги даряват на държави с ниски или средни доходи или на публични институции и да даряват или препродават без печалба такива дози на други европейски държави, които се съгласяват да бъдат обвързани с условията на Споразумението, приложими за участваща държава членка. Съгласно доклад на главния държавен здравен инспектор на Република България във връзка със сключеното от Европейската комисия Споразумение и определените на квотен принцип количества ваксини за всяка държава които надвишават реално необходимите количества, редица държави членки са предприели действия по дарения на излишни количества на трети държави, с което да предотвратят, от една страна, унищожаването на пандемична ваксина поради неусвояване, а от друга страна – да подпомогнат осигуряването на равен достъп в световен мащаб до ваксини срещу новия коронавирус. В Доклада се посочва, че към 11 юни 2021 г. в склада на „Бул Био – НЦЗПБ“ ЕООД са налични 300 000 дози ваксина

поради изтичащ срок на годност при среден срок на годност месец август – месец септември 2021 г. Чрез Министерството на външните работи на Република България са постъпили с искане за даряване на дози ваксини от производителя „АстраЗенека“ на Кралство Бутан, тъй като е налична остра необходимост от получаване на ваксини срещу COVID-19, което е потвърдено и с нота от Министерството на външните работи на Кралство Бутан. Въпросът за дарение на ваксини на Кралство Бутан е поставен и в рамките на Координационния център за реагиране при извънредни ситуации на ЕК. Комуникацията с Кралство Бутан се осъществява чрез Министерството на външните работи на Република България. съответствие с Решение № 503 на Министерския съвет от 2021 г. посочените споразумения са подписани от Република България на 15 юли 2021 г. и чрез Министерството на външните работи са препратени на Кралство Бутан за последващи подписи. Споразуменията са подписани от Кралство Бутан на 15 юли 2021 г. (Тристранно споразумение) и на 16 юли 2021 г. (Двустранно споразумение) и са получени в Министерството на здравеопазването на 16 юли 2021 г. Тристранното споразумение е изпратено за последващ подпис от производителя на 16 юли 2021 г. Същото е подписано на 18 юли 2021 г. и е получено в Министерството на здравеопазването на 19 юли 2021 г. Проектите на споразумения предвиждат дарение на 172 500 дози ваксина със срок на годност 31 август 2021 г., като предложеното за дарение количество е получено в периода 29 април 21 май 2021 г. и е платено на „АстраЗенека“ на 27 май 2021 г. и на 17 юни 2021 г. Основание за ратифицирането на Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от „АстраЗенека“, между Република България, Кралство Бутан и „АстраЗенека“

на разглежданите споразумения предвид скоро изтичащия срок на годност на ваксините, както и следва ли Република България да възстанови средствата за производство на Европейската комисия за дарените ваксини. Беше поставен и въпрос относно плановете на Министерството на здравеопазването по отношение на ваксините, на които предстои да изтече срокът на годност в близките месеци и какво количество ваксини са унищожени към настоящия момент поради неусвояване. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „за“ 12, без „против”, „въздържали се“ – 4, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на

ИВА МИТЕВА: Не е постъпил доклад от Комисията по конституционни и правни въпроси. Откривам дебата. Заповядайте, Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Министър! Имаме шанс това безплодно Народно събрание да приеме трети законопроект във вид на ратификация, това е новина. Само че искам да изкажа съображенията по отношение на тази ратификация на Политическа партия ГЕРБ. Добрата новина е, че правителството на ГЕРБ е осигурило достатъчно количество ваксини от всички видове, за да може не само да се гарантира животът и здравето на българските граждани, но и да се даряват. Добрата новина е, че този служебен кабинет изпълнява призива на Световната здравна организация да се подпомагат с ваксини страните, които са с нисък брутен вътрешен продукт и с ниски доходи. Само че с добрите новини дотук. Ваксинационната кампания в България е в застой, не бих казала провал, защото все пак се правят ваксини, но не достатъчно, за да може да се гарантира безпроблемно преминаване през четвъртата вълна на коронавируса и отговорността тук вече е на служебния кабинет, който управлява повече от 100 дни. Смятам, че подобни ратификации също няма да допринесат за преодоляване на антиваксърските настроения в обществото, защото ще кажат: ето виждате ли, ние имаме достатъчно, ще ги дарим, няма проблем да не се използват ваксините. А в същото време в болниците, в интензивните отделения умират млади хора и това е, защото се блокираха зелените коридори, които даваха достъп именно на активните млади хора да се ваксинират, за да може да не разпространяват инфекцията. И тук отговорността отново е на този служебен кабинет и на този служебен министър. Само че отговорността е и наша, защото нестабилната политическа обстановка допринася за това да има общо недоверие във ваксините и фактът, че позволяваме тук от тази трибуна да се правят изказвания, които поставят под съмнение ефикасността на ваксините, също води до това, че българският народ се оказва един от най-скептичните. И за съжаление, сме на печалното последно място по ваксинационно покритие в Европа. Смятам, че това Народно събрание наистина трябва да покаже коренно различен подход и поне някаква отговорност към живота и здравето на българските граждани – поне оттук да излезем с един общ призив, че ваксините са едно от най-големите открития на съвременната медицина. Само така можем да се справим с предизвикателствата на пандемията и да се върнем към нормалния начин на живот. Ние ще се въздържим по тази ратификация и по друга причина – оказа се, че дарението вече е извършено. И аз искам тук министърът да уточни: той ли е подвел министър-председателя да каже в тази зала миналата седмица, че още не е осъществено дарението – на мое питане, или министър-председателят излъга Народното събрание? Смятам, че Народното събрание не може да се ползва като гумен печат, макар и в една рутинна и позволена процедура – ратификация на споразумение. Би било редно, ако имате претенции да се възстанови парламентаризмът в България,

Не виждам. Други изказвания? Господин Гаджев? Заповядайте, господин Министър, да вземете отношение. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаема доктор Дариткова, имайте малко срам, когато застанете тук и изопачавате фактите. Причината да даряваме ваксини е затова, че Вашето правителство договори ваксини в излишък от AstraZeneca и в недостиг от Pfizer. По тази причина в първите три месеца в страната нямаше ваксини, с които населението да се ваксинира. месец януари са поставени 30 хиляди ваксини, през месец февруари са поставени 170 хиляди дози. Вашият патрон Бойко Борисов обикаляше и ползваше ваксинационните екипи и мобилните екипи в предизборната си кампания.

Причината никой в България днес да не иска да се ваксинира с ваксините на AstraZeneca и да ги даряваме също дължим до голяма степен не само на международни скандали, но и на личната намеса на Вашия патрон Бойко Борисов. Той еднолично, без да има право на това нещо, забрани използването на тази ваксина без никакво основание – една седмица по-късно я разреши. Затова сега никой в България не иска да се ваксинира с AstraZeneca и трябва да ги даряваме. Ето това са фактите. 900 хиляди ваксинации са направени за пет месеца от правителството на ГЕРБ. Милион и 300 хиляди ваксинации са направени по времето, когато управлява служебното правителство – за три месеца. Това са фактите! Отговорността за провала на тази кампания е изцяло на правителството на ГЕРБ и не се опитвайте да я прехвърлите на когото и да било. ние се опитваме да поправим щетите, които Вие сте нанесли, но щетите в съзнанието на хората, създадените нагласи са непоправими! Други изказвания? Заповядайте.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

спекулации и изследвания, спомням си – март месец, заради различни странични ефекти: дали се дължат на тази ваксина, или не се дължат. Слава богу, лекарите в Европейската агенция по лекарствата показаха, че това нещо няма някаква корелация и хората продължават да се ваксинират с нея. Нищо лошо против който и да е от продуктите на ваксините, само си спомням, че през февруари и през април тук имаше дебати за закупуване на една четвърта ваксина. Добре, че не я закупихме, че като гледам, май трябваше и нея да я даряваме вече. Но тук имам конкретно изказване по самия договор, уважаема госпожо Председател, понеже по принцип ратификациите до момента винаги бяха разпределяни на Комисията по външна политика, сега се оказва, че тези ратификации не се разпределят. Нито една впрочем не е разпределена на Комисията по външна политика и затова ние като специализирана комисия, занимаваща се с подобна тема, няма как да си дадем нашето становище. Тук прави впечатление – чл. 2 на самия Законопроект,

Това за мен е порочна практика и затова заявявам, госпожо Председател, че ще направя предложение между двете четения на Законопроекта приставката „не“ да отпадне и самият договор да бъде обнародван в „Държавен вестник“. Така мисля, че ще бъде

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, провокирана съм от Вашето отношение по повод изказването на госпожа Дариткова и причинно следствената връзка, която Вие намерихте по отношение на една от ваксините, която се ползва в България, с решенията на правителството на ГЕРБ и лично на премиера в онзи момент – господин Бойко Борисов. Ако сте прав, господин Кацаров, то излиза, че господин Бойко Борисов, освен че взема решения, касаещи ваксинационния процес в Република България, той е взел и решения, касаещи ваксинационния процес в редица европейски държави, а и не само. На 30 март, уважаеми господин Кацаров, заради нови случаи на тромби конкретно с тази ваксина в Германия, в Берлин се спира ваксинацията. Спира се ваксинацията и в още 17 държави, които са получили доза от тази ваксина, докато ЕМА – Европейската агенция по лекарствата – официално не взема становище, че тя е безопасна. В този смисъл, господин Кацаров, бихте ли допълнили отношението си дали господин Борисов е спрял ваксинационния процес в Норвегия, в Дания, в Австрия, в Естония, в Германия, или само решенията… (Реплика от българския ваксинационен календар? Нали разбирате, че едни толкова нелепи твърдения с една-единствена цел да търсите индулгенция за това, че над 100 дни Вашето правителство и конкретно Вие не можете да се справите нито с ваксинационния процес, нито да убедите българските граждани, че е важно да се ваксинират, нито да предложите някакви мерки за бизнеса?! Отговорете ми тогава: защо поредни дни, днес включително, българският бизнес излиза на протест? Нито сте предложили активен ваксинационен план, нито сте предложили мерки!

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Атанасова, с едно нещо само искам да Ви допълня, тъй като трябва да е ясна една математика. Според данните, които бяха изнесени преди малко от служебния министър, за първите четири месеца на годината са направени 900 хиляди ваксинации. За следващите четири месеца, от май до септември – 1 милион Имайки предвид, че всички ваксинации общо взето са с две игли, тоест първа и втора ваксинация, логично е 900 хиляди от майските ваксини нататък да са всъщност втора игла,

Не виждам. Господин Гьоков, заповядайте. Лесно настоящият министър на здравеопазването може да каже кой е бил отговорен за управлението на кризата с коронавируса от нейното възникване до май месец. Отговорно беше управлението на ГЕРБ, отговорен беше министър-председателят Бойко Борисов, Националният оперативен щаб, министърът на здравеопазването и всички, които носеха своята отговорност. Много трудно след два месеца някой ще може да каже кой е бил отговорен за управлението на кризата след май месец. Много трудно! Много трудно даже някой би се сетил кой е бил министър председател например, защото настоящият министър председател излезе по телевизията и каза: аз нямам отношение към здравната криза – това е отговорност на здравния министър. Президентът изобщо не си отваря устата по темата – този, който ги е назначил за министри. Вие самият от време на време се опитвате да прехвърлите цялата отговорност надолу към хората – те нещо са криви в случая или чакате идеи от тях. Така не се управлява криза! Ние може и да сме допускали грешки, само че винаги сме излизали и сме казвали кой носи отговорност за нашите действия и решения! Нито един министър от това управление, нито министър-председателят, нито президентът са поели отговорност за едно-единствено нещо и за едно-единствено свое действие. Това в казармата се нарича скатаване. И Вашето правителство е правителство на скатавките. Благодаря Ви за вниманието.

Но нека да се върнем в конкретиката на ратификацията, която гласуваме в момента. Понеже министърът не отговори на Народното събрание, ще цитирам това, което каза в Здравната комисия: „Срокът на годност на дарените ваксини е бил 31 август 2021 г. и те вече са дарени на Бутан.“ Ние сега правим последваща ратификация, защото това е отношението на този служебен кабинет към Народното събрание, което функционираше и тогава – можеше тази ратификация да стане по-рано. Така че не само не носят отговорност, но и не уважават парламента. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Дариткова, чуйте се какво говорите.

Това е единствената възможност. Законът го позволява, Конституцията го позволява, по договор, който искате да публикувате – това е договор, който е ратифициран от Народното събрание с Вашето мнозинство, договор, който е сключен от Вашето правителство. Всичко, което се опитваме да направим през тези няколко месеца в сферата на здравеопазването, е да поправим щетите, които сте нанесли на здравната система с 10-годишното си управление. Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Нека да си кажем истината, колеги. Когато започна кризата, имаше едно отговорно правителство, което се опитваше по всякакъв начин да предпази обществото от това, което се задава. Целият свят нямаше представа с какво се сблъсква. Нямаше ваксини, нямаше лечение, болниците се препълваха много бързо. И докато правителството на ГЕРБ се опитваше да минимизира щетите, разбира се, с уговорката, че дори част от мерките да, тогава имаше обвинения, че има мерки, които се правят, после се променят, да, така е, но това е нормално, защото в битката, която водиш, с враг, който не познаваш, е съвсем логично да правиш и такива движения.

който да предпази обществото от този голям проблем. Проблемът къде е обаче? Проблемът е, че след като правителството на Борисов вече не управлява здравната криза и не носи отговорност, Вие всъщност не си мръднахте пръста. И ще Ви кажа защо. Вие не си мръднахте пръста, защото изобщо не си представяхте и не планирахте идеята, че днес ще сте на този стол. И заради това тези три-четири месеца, повече от 100 дни, Вие не направихте нито крачка напред. Да, Вие казвате, че сте дошли да поправяте щетите от 10 години, които са били нанесени на българското здравеопазване, но аз не чувам от Вас какво сте предприели. Вие знаете ли какво направихте? Махнахте оперативния щаб, не предложихте нищо различно. Махнахте лекари, уважавани професионалисти от болниците, които изнесоха с цялото си сърце и душа битката, която води държавата срещу коронавируса. Вие ги махнахте! А това бяха и хора, които прокламираха за това хората да се ваксинират, включително и професор Кантарджиев, професор Балтов и други – да не ги изреждам. И Вие сега искате да ме убедите, че когато махнахте тези хора, които са били проводници на идеята българското население да се ваксинира максимално бързо, по този начин какъв знак показвате на обществото? Вие казвате: „На тези хора аз не им вярвам. Те всъщност говорят неща, които не са верни, и заради това не разчитам повече на тях.“ Ето това направихте за три-четири месеца. Истината е, че Вие просто не си дадохте сметката, че в момента ще управлявате. Тези летни, хубави месеци, когато нивото на заболеваемост беше ниска, изобщо не си мръднахте мръднахте пръста, защото сега трябваше да си почивате, но така Ви се е паднала участта, че трябва да носите отговорност. И престанете да прехвърляте топката от една глава на друга – Вие носите отговорност, Вашият министър-председател и най-отгоре Румен Радев. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви, господин Ненков. За реплики?

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Министър, уважаеми колеги! Колега Ненков, с политическо говорене се опитвате да извлечете дивиденти от един чисто хуманен акт, защото ваксините спасяват живот. Апелирам: хора, ваксинирайте се! Без значение къде живеят хората – в Бутан или в България, тези ваксини са спасили живот и човешки съдби.

Уважаема госпожо Председател! Уважаеми колеги от ГЕРБ, аз наистина седя и недоумявам как е възможно по такъв нахален начин да изкривявате истината?! Поръчахте, абсолютно неаргументирано тогава огромни дози AstraZeneca само защото цената на тази ваксина беше по-ниска. В бюджета за 2021 г. сумата, която е отделена за информационна кампания за ваксиниране, е 10 хил. лв. Ами не Ви ли е срам наистина?! По Ваше време във всички национални телевизии се пропагандираше антиваксърство и Вие допускахте в националните телевизии да говорят хора, които открито говореха срещу ваксинирането. Недейте да се опитвате Вашите грешки да ги прехвърляте върху някого, на когото сте ги заложили да ги оправя. Защото и липсата на информационна кампания, и необходимостта да се търси решение за тези ваксини, които Вие поръчахте без абсолютно никаква обосновка, не както останалите държави поръчват в нормални пропорции, а заложихте на евтиния вариант, някой сега трябва да оправят

Под формата на трета реплика ще отговоря, че нас няма от какво да ни е срам. Ние гарантирахме достатъчно количества ваксини и тази ратификация е в полза на това. Ние гарантирахме ваксини, които бяха препоръчани от експертите тогава, защото в най-напреднала фаза на проучване и възможност за употреба беше именно тази ваксина. Ние поръчахме тази ваксина по съвет на експертите точно защото тя беше лесна за съхранение и логистика и щеше да даде възможност по-бързо да се постигне покритие.

в безопасността и ползата от ваксините при фактите за ниския темп на имунизации, които имаме в момента, и на фона на предишни изказвания на министъра на здравеопазването, които също компрометираха както противоепидемичните мерки, така и ваксинационната кампания? ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Заповядайте, господин Ненков. Госпожо Бачкова, меко казано, съм шокиран. Не знаех, че правителството може да определя политиката на националните телевизии кого да кани и кого не. Само да припомня. По тази логика министърът на здравеопазването доктор Кацаров също не е трябвало да бъде участник по медиите, тъй като той пропагандираше много сериозно антиваксърско мнение. Нали така? Или не си спомням? А дали ни е срам? Ами, колеги, извинявайте, обаче нашето правителство със зъби и нокти се бореше с това да допринесе държавата да минимизира щетите от коронавируса, да имаме своевременно ваксини. И на Вас изобщо не Ви пукаше тогава. Вие си протестирахте. Нямахте абсолютно никакъв проблем с коронавируса, та даже съветникът в момента на министъра на културата, официално назначен от Министерството на културата, гореше маски. Други колеги обясняваха, че маските са, за да бъдат спрени да говорят, да им запуши устата. Да не говоря и с други по цветущи изрази отляво, които коментираха какво можело да мине и какво не можело да мине през маската. Ето това е истината. От какво да ни е срам?! Направихме всичко възможно държавата да посрещне този огромен проблем, докато Вие се правехте на протестъри. Госпожа Дариткова каза, между другото, че това е третият закон, който гласуваме, който е Ратификация, вторият беше за НСО. Мисля, че Законът за НСО и това кой да ползва кола, или да не ползва кола много допринася за това – предстоящите битки и четвъртата вълна, която в момента върлува. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Ненков. За изказвания? Заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Уважаеми министър Кацаров, няколко пъти казвате, че възрастните хора са били четвърта група и по този начин не са приоритизирани. първа, втора, кои бяха приоритетните групи? Бяха лекарите. Предполагам, че нямате нищо против лекарите да са приоритетна група. Втора група бяха учителите, преподавателите и работещите в системата на образованието. Очаквам Вашето становище. Смятате ли, че е трябвало да бъдат приоритетна група? И останалите, които бяха приоритетно ваксинирани, бяха членовете на избирателните комисии. Това беше до края на месец март. Смятате ли, че и те не трябваше да бъдат ваксинирани? Съответно трябваше да бъдем обвинени, че саботираме изборите. Благодарение на това, че учителите и работещите в системата на образованието бяха приоритетно ваксинирани, имахме повече присъствен образователен процес през

Има изследвания, в това число на Института „Роберт Кох“, предполагам, че сте ги чели, които показват, че ако се ограничи разпространението приоритетно на активните групи, в по голяма степен ще се защитят най-уязвимите групи, тъй като активните групи в по-голяма степен участват във веригата на разпространение и допринасят за разпространението. Моля Ви се, следващ път, когато повтаряте тази теза, уточнявайте дали сте били против приоритетната ваксинация на лекари, учители и членове на избирателни комисии. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА Не виждам. Заповядайте, господин Христов. уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа министри! обвиненията са, че тези ваксини, тоест недоверието в парламентарната група на ГЕРБ-СДС е, че тези ваксини, разбира се, трябва да бъдат дарени. Недопустимо е, когато има нужда от ваксини в държави, които нямат тази възможност да си ги закупят, те да не бъдат разпределени натам. Въпросът е какво се случи, че тази ратификация не беше поискана по-рано? Напомням, че Народното събрание не почива. Доколкото си спомням, Вас Ви върнаха от някакъв почивка, но това е друга тема. Що се отнася до броя на ваксините и това какви и колко на брой са поръчани, искам да Ви напомня, че имаше една истерия в началото за доставка на достатъчен брой ваксини. Помните какви репортажи имаше по телевизиите кой, как се е ваксинирал, без да бъде в съответната първа и втора група, защото имаше наистина голям интерес в началото за тези ваксинации. Бяха разпъвани на кръст хората, които, довършвайки флакона, който е отворен, са си позволили да си поставят ваксина. Впоследствие обаче този интерес намаля. Ваксините, които бяха осигурени, бяха осигурени, за да могат да покрият цялото население на България. Друг е въпросът, че то в момента, по една или друга причина – то е ясна каква е причината, че няма достатъчна кампания, която да обясни защо трябва да се ваксинираме, имаме остатък от ваксини, които с изтичащ срок на действие. Нормално, логично е, човешко е те да бъдат дарени. Въпросът е защо сега искате ратификация? Смятам, че натискът, който беше оказан върху предходното правителство за това, че не е осигурявало достатъчно ваксини, спомняте си, че от лявата страна се искаше да бъде внесена една нова ваксина, да не я споменавам тук, защото, виждате ли, ние нямаме достатъчно за България, се оказа неверен.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми народни представители, само две думи, понеже се изговориха и доста неистини тук. Не съм антиваксър и никога не съм бил. Аз съм лекар! Вие това не можете да го разберете. Аз съм поставял ваксини, на мен са ми поставяни ваксини. Това е едно от най-големите достижения на медицинската наука.

и не сегашният министър-председател Янев назначи не един, а два щаба с противоположно говорене. Единият щаб говореше едно, вторият щаб говореше точно обратното. Помните ли го това нещо? Помните го! Що се отнася до приоритета за медиците. Разбира се, че медиците са били приоритет във всички държави, но във всяка една от цивилизованите държави, наред с медиците, в първата фаза на ваксинационния процес се ваксинираха възрастните хора, защото тогава и сега 85% от починалите хора са над 60-годишна възраст. Отказът на правителството на ГЕРБ да постави възрастните хора в първата фаза – да ваксинира тези, които са най-застрашени, на практика жертва възрастното поколение на страната. Това е резултатът. Закривам дебата. Преминаваме към първо гласуване на Закона за ратифициране на Тристранното споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от „АстраЗенека“, между Република България, Кралство Бутан и „АстраЗенека“

правя процедурно предложение току-що приетият на първо гласуване Законопроект да бъде разгледан и подложен на второ гласуване. Благодаря. Законопроекта ще правите предложение? Заповядайте за обратно предложение. ХРИСТО ГАДЖЕВ Уважаема госпожо Председател, правя обратно предложение, тъй като въпросното предложение касае, когато няма заявени намерения и декларации за внасяне на предложение между двете четения, а такива има. Аз направих подобно – затова правя обратно предложение, по-скоро срокът да бъде съкратен на минималния – три дни. Добре. Подлагам на гласуване направеното предложение за съкращаване на срока между двете четения на три дни. Гласували

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Правя процедурно предложение да разгледаме първо Закона за изменение и допълнение на Закона за държавното обществено осигуряване, тъй като той има пряко отражение в Закона за изменение и допълнение на Националната здравноосигурителна каса, така че по процедура предлагам да разместим точките 3 и 4, така че... Благодаря Ви, господин Каримански. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за разместване на точките – четири става три, три – четири. Гласували

Уважаема госпожо Председател, колеги! Предлагам включването на камерите на БНТ 1 и на БНР при гледането на двата бюджета.

Преди да започна със Законопроекта, госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, моля да бъдат допуснати в залата представителите на Националния осигурителен институт: Ивайло Иванов – управител на НОИ, и Драгомир Драганов – директор на Дирекция „Анализи, планиране и прогнозиране“ в НОИ. Благодаря Ви. Моля, режим на гласуване за така направеното предложение.

Моля, режим на гласуване за така направеното предложение. Гласували 114 народни представители: за 110, против няма, въздържали се 4. Предложението е прието. Моля, поканете допуснатите лица в залата. Заповядайте, господин Каримански. „Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., № 46-102-01-2, внесен от Министерския съвет на 30 юли 2021 г., приет на първо гласуване на 26 август 2021 г. „Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВА МИТЕВА: Благодаря Ви. Моля, режим на гласуване за така предложеното наименование на Закона.

Проверка на кворума чрез компютризираната система.

Няма кворум. Прекъсвам заседанието за 20 минути.

Благодаря